колеги, моля да заемете местата си. Моля, квесторите да поканят народните представители в залата. Имаме ли готовност да продължим с четенето на доклада? Заповядайте,

предложение на народния представител

691,8“ се заменя с числото „ 159 138,8“; В ал. 2 се правят следните промени: в ред 1. числото „217 536,6“ се заменя с числото „232 147,6“

2. в ал. 2: - на ред 2. „Политика в областта на съобщенията и информационните технологии“ числото „18 562,0“ се заменя с „21 000,0“.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

предложения и на Министерството, но неосъществени. Както се шегуваме и с господин Иванов, той също ги подкрепя, но негласно. Надяваме се сега поне при гласуването да подкрепи тези разумни предложения. В чл. 24 се правят следните промени според нашите предложения. Те са три съществени, по-нататък ще ги изчета с цифрите, които сме обсъждали, господин Иванов, и се надявам да ги подкрепите днес в залата. Първо се увеличава субсидията на БДЖ „Пътнически превози“ с 11 милиона 611 хиляди приблизително. Увеличават се разходите за „Персонал“ с 4 млн. 836 хил. лв., за повишаване на квалификацията и мотивацията на персонала БДЖ и служителите, и увеличаване на капиталовите разходи с 3 млн. лв., за закупуване на 120 автомобила за нуждите на изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“. По-нататък това в числа и по алинеи е разделено. Може би няма да изпадам в подробности, за да не губя време. Това са едни предложения, които като приоритети ги има самото Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, но те не са срещнали подкрепа при договарянето на бюджета. На база увеличението на бюджета и на бюджетната рамка с тези приблизително 12,6%, ако не ме лъже паметта, и това, което е направено или по-скоро е защитено защитено от Министерството на транспорта с нашето предложение, ние стигаме горе-долу тази рамка на увеличение на бюджета, за да се получи тази справедливост в Министерството на транспорта, по-нататък има и други предложения, които ще аргументирам, като им дойде времето. Да в чл. 1 те не бяха подкрепени, но ако сега се подкрепят, това ще е едно справедливо решение, с което ние ще покажем на отрасъла, че не е че не е забравен, защото при представянето на бюджета от страна на Финансовото министерство в Комисията разбрахме едно основно нещо, че транспортът като сектор не е приоритет в този бюджет. Затова нашите предложения не са популистки, напротив, неведнъж те са заявявани като приоритети от страна на Министерството. Второ, в рамките на допустимото увеличение, ние сме вкарали нашите предложения, така защото те да са изпълними. Уважаеми колеги, извън популизма и голите обещания наистина Ви моля да подкрепите тези наши предложения, да покажем едно добро отношение и към БДЖ „Пътнически превози“, които всъщност са един транспорт в цяла Европа, който е толериран, защото е екологичен, удобен и така нататък, но ние тук сме го забравили, господин Иванов, както Вие споделяте, разбира се. се. Надявам се наистина да срещне разбиране това предложение, то е разумно и ще бъде оценено и от всичките български граждани, които ползват услугите на БДЖ, а и не само. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ сме коментирали, че заслужава тази подкрепа, за да може да се борим превантивно с несполучилите шофьори по пътищата. Благодаря Ви, за вниманието. Благодаря Ви, господин Летифов. Уважаеми народни представители, имате думата за реплики към изказването, а господин Иванов за лично обяснение, ако желае, разбира се. Няма реплики към изказването. Преминаваме към следващите изказвания. Имате думата. Заповядайте, господин Панчев.

в трети парламент – един колега каза „в предаване“, аз бих казал „постановка“, за която от началото на месец септември ние като опозиция се готвим. В състава на Коалиция „БСП за България“ има двадесет съвета по секторни политики, в които, освен народните представители, участват и експерти от различните партии в Коалицията. Проведохме стотици срещи, уверяваме Ви, стотици срещи, с представители на различните ведомства, общини, населени места, профсъюзни деятели, браншови структури

никакво предложение на опозицията. Дори от кумова срама, бих казал, защото е в интерес на обществото и беше добре да подкрепите нещо. Изненада ме като гръм от ясно небе спечелването на 1 млн. 200 хил. лв. за едно свято дело за ремонта на Атон и на „Св. Александър Невски“. Нещо, което предизвика буря в залата, а аз го намирам за съвсем нормално някое от предложенията да бъде подкрепено, особено, казвам пак, малка сума, свято дело за неща, които са символи на държавата ни. Ние час не можахме да се разберем как да продължим и какво става в момента по този въпрос? Знам, че Вие не приемате нашите предложения, защото смятате, че това, което Вие предвиждате, е най-доброто. Съжалявам, че министрите ги няма

няма средства тази година; не можем да приемем Вашите предложения, но Ви благодарим; ние ще разчитаме на Вас; знаем, че ни подкрепяте коректно; искате да вървят нещата, за съжаление, не става. Няма да говоря за БДЖ, защото нашият председател на Комисията господин Летифов говори, но ще кажа няколко думи за съобщенията. „Български пощи“ изпълняват една универсална услуга, която държавата възлага на тях в една трудна, конкурентна обстановка и затова, разбира се, държавата субсидира „Български пощи“ АД. В това дружество заплатите са едни от най-ниските в страната – между 400 и 700 лева, без значение дали си висшист, незавършил, ръководител. Смятаме, че това са ниски, много ниски заплати. Това, което Вие предвиждате в бюджета – 2,5% увеличение, ще бъде наистина недостатъчно. Искам да споделя с Вас, че в много населени места в страната единственият държавен служител е представителят на пощите. Единственият, към когото се обръщат хората – било то за спешна помощ, за някаква сигурност, е пощенският служител и много хора в страната наистина разчитат на тях. Редно е и ние да бъдем толерантни към тях. Виждам, че доста подценени са приходите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и биха могли, защото имат собственост, която е е коректно да бъде продадена, да заделят средства и да помогнат на тези хора да се чувстват добре, комфортно да изпълняват задълженията си и да служат вярно в изпълнение на техните задачи.

Благодаря Ви, господин Панчев. Имате думата за реплики към изказването. Няма реплики. Имате думата за следващи изказвания, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Гласувах отрицателно поради няколко причини, които ще изложа съвсем накратко. Първо, направих си труда да погледна Бюджет 2017 и на Министерството на транспорта, и направих сравнителен анализ с Бюджет 2018. В мен възникна обосновано предположение, че почти на 90% са копирани почти всички текстове, като се сменят само цифрите.

Освен това, как бихме разбрали тези числа от бюджета, при положение че нямаме числата от изпълнението на бюджета от предните години. ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Господин Иванов, един момент. Мога ли да помоля веселата компания за тишина. Благодаря Ви. В така наречената „мисия на доклада“ за Проектобюджет на министъра е отбелязано, че ще се стремим към намаляване на потреблението на горива и повишаване на енергийната ефективност, а освен това и ограничаване на негативното въздействие на транспорта върху околната среда. Искам да Ви кажа, че това съвсем не отговаря на истината, а смея да твърдя,

Завършвам за приходите от концесии, защото в Проектодоклада на министъра по бюджета

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Правя процедура с предложение за удължаване на пленарното заседание до приемане на целия

други предложения? Няма. Подлагам на гласуване направеното от господин Данаил Кирилов предложение за удължаване на работното време до приемане на Държавния бюджет, заедно с приложенията. Гласували

се заменя с „12 912,5“. - на ред 1.1.1. Персонал без делегирани бюджети числото „4 206,5“ се заменя с „4 701,5“. - на ред 1.2. Субсидии и други текущи трансфери

1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел числото „49 128,3“ се заменя с „54 908,9“. - на ред 1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата числото „7 712,3“ се заменя с „8 612,8“.

673,9“. - на ред 2. Политика в областта на спорта за високи постижения числото „50 479,7“ се заменя с „52 641,2“. - на ред 3. Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти числото „3 289,8“ се заменя с „5 на ред 4. Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта числото „297,6“ се заменя с „200,0“. - на ред 5. Политика в областта на младите хора числото „3 287,0“ се заменя със „6 717,7“.

Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Председател! Разбира се, ние няма как да подкрепим

от брутния вътрешен продукт на бюджета на Република България. Той е най-нисък сред всички европейски страни. Практиката е в развитите европейски страни този бюджет да бъде в рамките на един и два процента от общия бюджет на страните. Затова се налага една стратегия от последователни мерки за увеличаване на брутния обем на финансовите ресурси всяка година с 15%. В тази връзка ние предлагаме увеличението на бюджета на Министерството на младежта и Най-важните две политики, които осъществява Министерството: едната политика, която касае здравето на българските деца и най-вече усвояването на спортни спортни навици, което означава да предоставим организирани форми на спорт в свободното време за подрастващите, или това е политиката в областта на спорта за учащи в спорта за свободното време. Тук Министерството предвижда 16 милиона, от които 11 милиона са само за издръжка и поддръжка на държавните спортни училища. Сумата, която се отделя за спорт в свободното време и за спорта сред децата, е пет милиона. Вие разбирате, че това е един крайно недостатъчен процент от общия обем разходи за политиката за спорт. Ние винаги сме настоявали през годините да има баланс от процента, който се отделя за спорт за високи постижения, и от процента, който се отделя в политиката за подрастващите или спорта за всички. В момента балансът е следният: 80% средства за спорт за високи постижения и останалите 20% за спорт в свободното време и за подрастващите. Ето защо вчера с нашето предложение да променим и да увеличим средствата за изпълнение на постановление 129, което означаваше една възможност за един по-качествен процес физическо възпитание и спорт в свободното време на децата и учениците, беше пропуснат. Беше пропусната възможността бюджетът на спорта да бъде увеличен с още едни три милиона и половина и да постигнем онзи баланс, който ние искаме: 50% за високи спортни постижение и 50% за спорта за всички. Другата основна политика е политиката за високи спортни постижения. Тук нашето предложение е за увеличение с 4% на основния бюджет и той е продиктуван от необходимостта на голяма част от спортните федерации по летните видове спорт, които продължават да работят при значителен недостиг на финансови средства, и това ще създаде проблеми пред участието на нашите състезатели в олимпийските игри през 2020 година. Обективните данни налагат извода, че при планирането, финансиране и управление на представителния спорт в България е изключително тревожната и от десетилетие устойчива тенденция за катастрофално представяне на страната ни за зимни и летни олимпийски игри и тя ще се запази, ако следваме този модел на разпределение на финансови средства. И, разбира се, един от най-важните проблеми във връзка с развитието на българския спорт – състоянието на спортната инфраструктура. Вярно е, че се направиха големи спортни обекти, които, разбира се, са далеч от необходимостта за спортни обекти и съоръжения за спорт за гражданите и за подрастващите и за младите хора. Тези спортни големи съоръжения единствено са предназначени за организация и реализация на големи спортни събития, но това, което е дефицит, и това, което отсъства в момента, това са тренировъчните спортни съоръжения, достъпната спортна база за българските граждани. Средствата, които тук се отделят, са само милион и половина. И няма нито една програма, чрез която общинските спортни обекти и държавните спортни обекти да могат да кандидатстват за средства за възстановяване, ремонт,

Смятам, че Вие ще проявите Вашето разбиране и Вашата любов, и загриженост към българските деца, и здравето на българските деца, и ще подкрепите нашето предложение. (Ръкопляскания

И ресорният министър го няма, но все пак за седем месеца един път успяхме да го докараме тук в така наречената „кошарка“. Госпожо Лечева, една лека забележка отправям към Вашето изказване по отношение на това, че Вие не казахте, че в бюджетната програма за спорт за учащи и спорт в свободното време са предвидени пари за голф. За Вас не знам, аз не съм виждал в междублокови пространства деца да играят голф, но, слава богу, към момента не е включена петанката или скелетонът, или… След като в Комисията се разбрахме че трябва да има национално приоритетни спортове и мисля, че постигнахме съгласие по този въпрос. Какво прави голфът там, не става ясно. Съществен недостатък на Проекта за бюджет е липсата и на нова визия в приходната му част. За пореден път и в този проект липсва увеличение на приходите от дейността на българския спортен тотализатор. Планираните неданъчни приходи са на нивото от минали години в размер на 26,7 милиона лева. Данните налагат извода, че тотализаторът е в тежка криза и непрекъснато губи пазарни позиции. Към настоящия момент липсват законодателни инициативи за съхранение позициите на БСТ като един от основните източници на финансов ресурс за спорта, както и търсене на нови такива. Обективните данни налагат извода, че при планирането от Министерството финансиране и управление на представителния спорт в България изключително тревожната и от десетилетие устойчива тенденция за катастрофалното представяне на страната ни ще са запази. Страната ни се нуждае и от нов национален олимпийски комплекс, впрочем пак постигнахме съгласие по този въпрос, както и реконструкция и модернизация на няколко специализирани по видове спорт национални спортни обекти. обекти. Политика в областта на младите хора: тук е, бих казал, даже цинично положението, защото увеличението в така предложения ни бюджет в областта е с, забележете, 60 лв., 60 български лева! Символична е дейността в тази област. Бюджетната програма „Администрация“ – увеличението на бюджета за 2018 г. е с 22%, близо 23, или с 366 200 лв. Издръжката на администрацията е в размер на 1 млн. 155 хил. лв. Кое налага това увеличение към момента, не ми стана ясно. Проектобюджетът на Министерството за 2018 година е недостатъчен и не може да осигури устойчиво финансиране, растеж и реформи в сектора на физическото възпитание и спорта, в него не са заложени интензивни темпове за развитие и ясни приоритети, съответстващи на целите за национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта до 2022 година. И нещо също важно: в много от нашите дебати в Комисията ние сме си говорили и за това – включително и признание от самия министър, че спортът все по-рядко се обръща към науката. Ние не виждаме в този бюджет много важни неща, които са част от живота на хората, не само на спортистите, а и на подрастващите и, разбира се, всички, които се занимават с масов спорт. Нищо в областта на спортната медицина, кинезитерапията, няма и дума! Характерните черти на системата са незадоволителната ефективност и неустойчивост. Лошото е колеги, че това ще се запази. Затова лично аз, а и групата, ще гласуваме „против“. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Ченчев. Имате думата за реплики към изказването, уважаеми народни представители. Няма реплики. Има ли други изказвания?

Уважаеми господин Жаблянов, уважаеми госпожи и господа народни представители! Искам да допълня изказването на господин Ченчев, а именно за политиката и отделените средства в областта на младежките дейности. Смятам, че младежките политики не са приоритет на управляващите в момента. Защо? Ще Ви го докажа с числа. Към момента единствената програма на Министерството на младежта и спорта, касаеща младите хора, а именно „Младите в действие“ за 2018-а, 2019-а и 2020 г. отделя 1 млн. 977 хил. 800 лв. за три дейности. Питам: как ще бъдат осъществени политиките на правителството с тези средства, които смятам, че са крайно недостатъчни, а именно за да се осъществи заявената от ръководството на Министерството стратегическа цел, цитирам: „Да си осигури достъп до качествени услуги за специална подкрепа за личностно и обществено развитие на младите хора в съответствие с потребностите и интересите им“. Това подкрепа на държавата към младите хора ли е? Това начин да задържим младите хора в страната ли е? Няма как с едни три милиона лева, които се предвиждат в този сектор, да бъдат задържани младите хора, да се развиват, да създават семействата си и да остават в Република България. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожицe Халачева. Има ли реплики към изказването? Няма. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване на направените предложения по чл. 25. Подлагам на гласуване предложение на народните представители Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски и Жельо Бойчев, неподкрепено от Комисията. Гласували

Благодаря, госпожо Стоянова. Имате думата за изказване, уважаеми народни представители. Няма изказвания. Поставям на гласуване предложение на гласуване предложение на народните представители Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски и Жельо Бойчев за чл. 27. Гласували

Подлагам на гласуване Подлагам на гласуване текста за чл. 28 по вносител, подкрепен от Комисията. Гласували

Благодаря Ви, госпожо Стоянова. Има ли изказвания? Заповядайте. Народният представител Валентина Найденова.

Направените предложения за изменение и допълнение на чл. 1 към ал. 1 и ал. 2 са във връзка с препоръките на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността към Съвета на Европа и по-специално във връзка с общата политическа препоръка № 2, където е посочено, че специализираните органи трябва да разполагат с достатъчно средства, за да могат да изпълняват ефикасно своите функции и задължения и финансирането им трябва да бъде предмет на ежегодно одобрение от страна на парламента. В тази връзка и с оглед препоръките в мониторинговия доклад на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността, Комисията за защита от дискриминация е задължена да открие и управлява свои регионални офиси на територията на цялата страна, които към момента не са достатъчни. Затова с направените предложения за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет се предлага увеличаване финансовия ресурс в чл. 29 от бюджета на Комисията за защита от дискриминация в размер на 196 хил. 240 лв., който ще дойде от повишаване на събираемостта на Националната агенция за приходите. Все повече граждани ще се обръщат към Комисията за защита от дискриминация, търсейки своите нарушени права на политическа, икономическа и религиозна основа, преди да се обърнат, разбира се, и към Съда в Страсбург. Колеги, забелязвам, че както се увеличава работата на омбудсмана на Република България в тази посока, очаквам, че в следващите години така ще нарасне и работата на Комисията за защита от дискриминация. Нека с този скромен финансов ресурс да направим тяхната помощ по-достъпна до гражданите като очаквам

Прекратете гласуването

платформа за дистанционни обучения в областта на защита на личните данни и 420 000 лв. за персонал и 200 000 лв. за издръжка и текущи разходи, вкл. за периода на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз за изпълнение на допълнителни дейности, възложени на Комисията с решение на Министерския съвет на Република България.

предложение на народните представители Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски и Жельо Бойчев за чл. 33, неподкрепено от Комисията. Гласували

Преминаваме към гласуване на предложения от вносителя текст, подкрепен от Комисията, за чл. 32. Гласували

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Вземам думата по отношение на чл. 33, защото той урежда бюджета на Държавна агенция „Разузнаване“, както по-надолу – и на останалите служби за сигурност. Държавна агенция „Разузнаване“, твърдя, е една от службите, които въпреки обидно малкия и недостатъчен бюджет, върши своята работа отговорно, а и професионално все още. Средата за сигурност е променена и усложнена – миграционен натиск, терористични заплахи, несигурни Балкани, а същевременно политиката на правителството към службите ни за сигурност остава непроменена. Знаете ли с каква заплата започва първоначално служителят в Държавна агенция „Разузнаване“ и същевременно какви изисквания има към него за владеене на чужди езици, редки от които, за компютърна експертност и информационна такава? Стартовата заплата на такъв служител е около 1200 лв. при тези изисквания. В тази връзка, видно от предложения бюджет, нашите служби в тази среда няма да могат да изпълняват пълноценно задълженията си и да запазят и развиват способностите си. Рискът от вербовка на служители на нашите служби от страна на чужди такива е огромен, предвид условията в които работят, за които Ви споменах преди малко. А ни предстои и европредседателство, нека да не забравяме. Бюджетът на службите е, за да могат те, горе-долу, да покриват разходите си по сградите, в които се помещават, и да изплащат, както както казах, обидно ниските заплати на служителите си. С този бюджет няма как отговорно да си партнират нашите служби с партньорските служби за сигурност, от друга страна. Уважаеми народни представители, с тази политика рискуваме в рамките на до пет години – това не е мое становище, това е становище на един от шефовете на тези служби – част от тези служби на практика да прекратят своето съществуване. И това го казваме в обстановката, в която се намира България в момента. Същевременно наши съседни страни увеличават и продължават да увеличават в пъти бюджета на техните служби за сигурност. Като пример мога да дам съседна Турция. През последните 10 години са увеличили над 420% бюджета на Службата им за сигурност, по голям е бюджетът на Службата за сигурност на Македония, на Хърватска в сравнение с Държавна агенция „Разузнаване“. Къде се намираме ние в тази ситуация? Това създава изключителен риск за националната ни сигурност и няма как да подкрепим тази унищожителна за службите ни политика, която прозира тук, в бюджета. Ние сме предложили тук в Проекта Проекта на бюджет към Държавна агенция „Разузнаване“ едно минимално увеличение на бюджета й, за да поемат глътка въздух, за да могат да изкарат тази година и достойно да продължават да изпълняват, както казах, своята отговорна професия професия и задачи, които са им поставени във връзка с защита на националната ни сигурност. Уважаеми народни представители, подкрепете предложението, което сме направили, ако искаме да вложим в националната сигурност на България, защото това е инвестиция в България, това е инвестиция в бъдещето на България. Подкрепете това предложение и не подкрепяйте предложението на Министерския съвет, защото това е унищожителна политика спрямо службите ни за сигурност, спрямо националната ни сигурност, което е невъзможно да продължава. Ако искате тази политика да продължава и след пет години да нямаме служби за сигурност, то подкрепете предложението на Министерския съвет. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Попов. Имате думата за реплики към изказването. Няма реплики. Имате думата за други изказвания. Господин Вигенин, заповядайте. КРИСТИАН Благодаря, господин Председател. Аз само искам да обърна внимание на колегите на факта, че за толкова месеци не намерихме време да разгледаме отчета, Доклада на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2016 г. Сега вече сме края на 2017 г. и, честно казано, наистина ми е малко интересно, на база на какво сега ще натиснете копчетата и ще приемете този бюджет. Вие знаете ли какво е свършила ДАР през 2016 г.? Не знаем какво е свършила през 2017 г. Доверяваме се изцяло на това, което счита Министерският съвет, че би трябвало да бъде финансирането на Държавна агенция „Разузнаване“. Никой от Вас не излезе да защити този бюджет, а съответният министър всъщност го няма. Няма кой да ни каже всъщност защо ги даваме тези средства. Аз споделям това, което даде като аргументи Филип Попов, като аргументи за увеличаване на бюджета. Но много бих искал, така както е за Държавна агенция „Разузнаване“, така и за другите министерства и институции, които обсъждахме и гласувахме днес, все пак да има някой, който да дойде и да каже няколко думи – защо е този бюджет и все пак какви политики ще се реализират, достатъчно ли е, или не е, какви са намеренията в следващите години? Имаме нахвърляни едни сухи числа и ако някой иска да разбере нещо повече, трябва да се рови в големи детайли.

не знаят за какво става въпрос и съм убеден, че не са чели и Доклада за 2016 г. Впрочем, не само че съм убеден, ами може и да се докаже, защото там, тъй като той е

Няма. Други изказвания? Господин Иванов, заповядайте. Думата има господин Иван Иванов. Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, скъпи колеги! Аз няма да повтарям казаното от предходните колеги, защото това е една част от истината. Действителността, за съжаление, е доста по лоша и по-тежка, и не разбирам защо днес в тази зала ние се опитваме да гласуваме един бюджет на Държавна агенция „Разузнаване“, който продължава да я държи в един коловоз, чиято посока е в небитието. За съжаление Министерският съвет и в частност Министерството на финансите не разбира политиката, която води Европейският съюз в тази посока, още повече че по време на нашето председателство предстои да приключим някои от досиетата, които са свързани най вече с обмяна на информация. Това е един от приоритетите за бъдещия и сигурен Европейски съюз, който се обсъжда на най високо ниво. Само да припомня, че от председателя Юнкер се внесе пакет от законодателни инициативи, които да променят статута на така наречената „шенгенска информационна система“. В частност Държавна агенция „Разузнаване“ е ползвател на подобна информация и с подобен орязан бюджет, за съжаление, тя ще се превърне точно в един обикновен краен ползвател. Тя няма да има никаква добавена стойност за това, което предстои за бъдещето на Европейския съюз. Моите опасения са, че с тези средства, които ние предоставяме тук „щедро“, ще затвърдим една тенденция и в крайна сметка ще превърнем служителите на Държавна агенция „Разузнаване“ вестникари. Те ще си купуват вестници от чуждата преса, ще ги преписват и ще ги предоставят като аналитичен материал. Мога да твърдя, че в това отношение Българската социалистическа партия е била изключително последователна през годините и ние изключително настоятелно сме предлагали във всеки един бюджет сумите, които са необходими за издръжка на това перо, да се увеличават. Тази година не предлагаме някакви мащабни суми. Предлагаме нещо, което да покрие екзистенц-минимума на тази служба.

Вярно е, че голяма част от българската общественост, да не кажа по-голямата част, не е запозната с дейността на тази Агенция, но тя е жизненоважна. Защото оттам се получава информацията от външни източници за заплахи, които са непосредствени за българската държава на подобно отношение, което е унизително към службите, трябва да му бъде сложен край. Действително превръщането на тези хора в едни аналитици на вестници няма да бъде полезно нито за нас, нито за нашите партньори от Европейския съюз. И пак да повторя, че в един момент обменът на информация става ключов за бъдещето на един сигурен, истински Европейски съюз – нещо, което се дискутира на европейско ниво, а не само тук в България. Аз давам съвсем прясна информация от срещата по време на председателството на Естония, където това се дискутираше и ни беше поставена висока оценка, че се очаква по време на нашето председателство да завършим тези досиета, които са свързани с обмяната на информация. А ние с това нещо даваме един изключително лош знак за нашите партньори. Аз, меко казано, съм изненадан от подобен подход, защото случващото се в Европа и заплахите, които непосредствено тегнат над нашата страна, са един ясен категоричен знак, че ние трябва да погледнем с друго око на тези служби – с начин, по който те заслужават. Разчитам на колегите да подкрепят нашето предложение, което не обхваща в цялост всичките нужди и необходимости на тази служба, но поне да закърпи най необходимото. Благодаря. Благодаря Ви, господин Иванов. Има ли реплики към изказването? Господин Попов, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Съвсем кратка реплика. Уважаеми колега Иванов, на изнесеното заседание на Комисията за контрол над службите, която се проведе в Държавна агенция „Разузнаване“, стана ясно и се пое ангажимент от колегите от управляващото мнозинство, членове на тази Комисия, че, видите ли, с постановление на Министерския съвет при нужда в следващата година – през 2018 г., ще се дадат някакви допълнителни пари на тази служба. Горе-долу допълнителните пари, уважаеми колега Иванов, са като тези, които ние предлагаме сега. Само че може би Вие пропуснахте да кажете, и аз в тази връзка Ви правя реплика, че в крайна сметка, функцията функцията на тази служба е такава, че тя трябва да има прогноза, тя трябва да има план. Тя не е като някои други институции, които в момента гледаме – бюджет, и после може с постановление на Министерския съвет да бъдат да бъдат дофинансирани. Когато липсва план, когато липсва прогноза в тази служба, тя на практика не може да изпълнява своята функция, защото тя седи в едно застинало положение, не може да развива своите способности, дори не може и да ги задържи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Попов. Има ли други реплики към изказването на господин Иванов? Няма. Имате думата за дуплика. Заповядайте, господин Иванов. Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми господин Попов, уважаеми колеги! За съжаление, трябва да се съглася с Вашите констатации и мога да направя едно по-лошо заключение. Тук мога да цитирам господин Цветанов, който неведнъж е казвал, че на службите е необходима сигурност и прогнозируемост за бъдещето. За съжаление, с този бюджет ние не осигуряваме това нещо. Ние осигуряваме една среда на несигурност и непредсказуемо бъдеще на тези служби. Не искам да отварям приказка за агентурния апарат. (Реплики от ГЕРБ.) Не искам да отварям приказка, защото такъв на практика вече не съществува. С този бюджет ние не можем да поддържаме такъв. Да не говоря за спекулациите, които се правеха през годините, с отварянето на досиета, затварянето, разкриването на агентура. Та ние не сме привлекателни по никакъв начин за хора, които да донасят информация в полза на българската държава. Извинявам се много, но всичко това, което се случва и ще се случва за в бъдеще, води към един-единствен извод: ние ще станем действително един обикновен потребител на информация и преписвачи на вестници. Благодаря. Благодаря Ви, господин Иванов. За дупликата има ли изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване на чл. 33. Подлагам на гласуване предложение на народните представители Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски и Жельо Бойчев за чл. 33, неподкрепено от Комисията. Гласували

от Комисията. Гласували 119 народни представители: за 45, против 61, въздържали се 13. Предложението не е прието. Процедура ли има? Заповядайте, господин Благодаря, господин Председател. Моята процедура е по прегласуване и в тази връзка призовавам колегите, които са членове на тези комисии, независимо от кои политически сили са тук, поне дайте знак към службите и подкрепете нашето предложение. Явно е, че то няма да мине в залата, но поне членовете на комисиите, дайте знак към службите, че сте загрижени наистина за тяхното бъдеще. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Попов. Процедура по прегласуване на предложението, което преди малко гласувахме – за чл. 33. Гласували

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 143 народни представители: за 105, против 38, въздържали се няма. Предложението е прието. „Чл. 43. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2018 г., както следва: съгласно таблица. (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Комисията за финансов надзор, както следва: съгласно таблица.“

Не виждам желаещи. Няма изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване

числото „401 723,8“ се заменя с „408 723,8“. 2. в ал. 2: а) на ред 1. Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на земеделието и селските райони числото „335 507,8“ се заменя с 342

7 млн. лв. в нова програма за насърчаване внедряването на научните открития в земеделието. Средствата се дават на земеделските производители като допълнителна субсидия на декар, в размер на 1 лв. Условията за субсидиране се уреждат в наредба на министъра на земеделието, храните и горите.“

Предложението, което правим в План-сметка на Държавен фонд „Земеделие“, е за увеличаването на субсидия „Трансфер“ със 7 млн. лв. Причините за това са следните. Първо. Триста милиона обикновено е субсидията, която се предоставя на Държавен фонд „Земеделие“ за държавни помощи. В началото на годината – февруари, март месец – тези държавни помощи обикновено се разпределят, така че запълват целия ресурс и в продължение на годината, при екстрени, критични, кризисни ситуации обикновено ресурсът не достига. Освен това от 2018 г. чрез Държавен фонд „Земеделие“ ще се подпомагат, първо, плащанията и договорите за екарисажите, което досега не е било като приоритет на Държавен фонд „Земеделие“; освен това и плащанията за частно-практикуващите ветеринарни лекари, което върви като субсидия. Малките земеделски стопани също се подкрепят от гледна точка на транспортни разходи, свързани с с превоза на животни. Затова считаме, че с тези 7 милиона и половина, с които предлагаме да се увеличи субсидията на Държавен фонд „Земеделие“, ще се създаде по-добра устойчивост в работата на фонда и ще се покрият всички необходими щети, които съответно биха могли да се появят в рамките на годината. Наистина рисковете през последните години от климатичния фактор доведоха до плащания, които никога и под никаква форма не бяха планирани за

Други изказвания? Няма други изказвания. Преминаваме към гласуване на чл. 46. Гласуваме предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването и обявете резултата.

Благодаря Ви. Има ли изказвания? Не виждам желаещи за изказвания.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

Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, скъпи колеги! Обръщам се към Вас с молбата да подкрепите нашето искане да увеличим с по 5 млн. лв. бюджетите и на БНР, и на БНТ. Мотивите за това са няколко, най-важният от които е, че тази година и БНП, и БНР реално не получават никакво увеличение, няма промяна от бюджета им за миналата година, но по същество са им възложени много нови отговорности, в резултат на което ние на практика намаляваме парите и за двете институции. Намаляваме парите и не позволяваме на новите ръководства поне да се опитат да реализират онова, което са заявили, да покажат новата си политика и да развият тези две институции. Смятам, че не е нормално да възлагаме и на БНТ, и на БНР да бъдат онзи източник на обективни новини, на качествена журналистика, който очакваме от тях, а същевременно да затягаме финансова примка около тяхното гърло. гърло. На практика това ще означава затягане на примката около свободната журналистика, тъй като по ирония на съдбата и БНТ, и БНР са островчета на обективна журналистика в едно море от не чак дотам свободни медии. И заради това смятам, че държавата, а и ние, като народни представители, имаме ангажимент към тази обективна журналистика и трябва да им помогнем в такива мигове. На всичкото отгоре на заседанието на Комисията по култура и медии, когато разглеждахме бюджетите и на и на БНТ, и на БНР, и от двете институции обявиха, че имат нужда от тези пари и реално са недоволни от своите бюджети. Но това, което лично на мен ми направи впечатление в молбата на БНР, е молбата на Теодосий Спасов – ръководител на Симфоничния оркестър на радиото, който помоли да бъде подпомогнато радиото, тъй като средната заплата в Симфоничния оркестър на БНТ е 830 лв. за средна в страната около 1060. Това са най-добрите музиканти, които ние държим на ръба на мизерията. Тук имаме две каузи – и свободната журналистика, и да помогнем на тези великолепни музиканти да получат своя стандарт на живот. Умолявам Ви много да послушате тази молба. На всичкото отгоре тук има и прагматични съображения. Ще се върнете по местата, от които сте избрани, и ще искате някой да отрази обективно това, което говорите. Ще бъдете ли спокойни, ако знаете, че журналистът, който

искам да взема отношение по повод на Вашето изказване в частта за Симфоничния оркестър на Българското радио. Да, прав сте. Там наистина работят прекрасни музиканти и това е един от най-добрите оркестри. типично по социалистически искате тук едни пари да се раздават на бедните музиканти. Аз, господин Симов, предлагам да седнем и да разработим концепция за финансирането на този оркестър, така както се финансират всички останали сценични изкуства през делегиран бюджет и субсидия на база на зрители, които ги гледат, като по този начин се стимулира съответното сценично изкуство, за да не влизам в детайли, да представя такава програма, да привлича толкова зрители, че наистина да има ефект от неговата работа, а субсидията от бюджета да бъде свързана именно с това. Тоест, реформа по отношение и на този оркестър, който не знам поради какви причини е останал встрани от реформата, която се проведе преди няколко години във всички театри, музикални, симфонични оркестри, филхармонии и днес те са доволни от тази реформа. Благодаря, госпожо Стоянова. Има ли други реплики? Не виждам. Господин Симов, заповядайте Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Стоянова! Няма да коментирам Вашите политически оценки – социалистическо ли е, или не, тъй като не смятам, че дребното политическо заяждане има място в такава дискусия. Ако Вие смятате, че това е нормално, можем да го направим, но смятам, че е добре да останем на базата на професионализма специално за тази поправка. От друга страна, чудя се, постоянно се говори за подпомагането на този оркестър, но досега нищо не е направено. Заради това Ви призовавам: помогнете сега, а този разговор, който предлагате Вие, можем да го проведем в рамките на следващата година, за да помогнем на тези музиканти да получат своето заплащане. Пак ще повторя, говорейки за тези музиканти, това е една малка част от парите, които искаме. Другата част е да подпомогнем журналистите от БНР и БНТ да изпълняват своите задължения качествено и да продължават да бъдат онзи източник на обективна информация, който обикновено са. Ние в момента им вменяваме много задължения, много отговорности, а реално им режем парите. Свободната журналистика струва скъпо, защото това е цената на демокрацията. Ако смятате, че не трябва да им даваме пари – гласувайте, както Ви е казала партията. Благодаря, господин Симов. Изказвания? Заповядайте за

Уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Радвам се, че господин Симов повдигна въпроса за бюджета на БНТ и БНР и най-накрая се радвам, че именно колегите от ляво разбраха, че това е островът на свободната журналистика. Аз лично ще подкрепя това предложение. Понеже тук говорим за двойните стандарти и се оказа, че тук са хората с най-къса памет, искам да припомня, че през 2013 г., когато се гласува бюджетът,

сте стигнали до извода, че тези медии са недофинансирани и заслужават повече средства, за да могат достойно да изпълняват възложените им ангажименти за едно безпристрастно информиране на обществото. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Николова. Има ли реплики? Господин Симов,

да, онова намаляване на бюджета беше грешка. Аз нямам греха да съм го подкрепял. Още тогава написах статия, в която казах, че това е грешка. Защото като журналист винаги съм знаел, че журналистиката трябва да бъде подкрепяна, а не атакувана. В този смисъл не приемаме обвинения срещу БСП. Направили сме своите грешки. Днес, и Ви гарантирам, че това ще бъде качествена политика, ние ще подкрепяме свободното слово и журналистика. Благодаря.

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители заедно с идентичното предложение на народния представител Стефан Данаилов и група.

защото в Приложение № 4 и Приложение № 5, по-късно – на ал. 1 и ал. 2, имаме предложения, които са много съществени. Едното е за увеличаване субсидията на превозите на пътници по нерентабилни линии във вътрешния транспорт и транспорта в планински и други райони

В един голям участък от около 70 км, който поддържа железопътната инфраструктура, има, да кажем, 12 служители, имат само един автомобил, който е за ремонт. Цената на този автомобил е 3000 лв., а ремонтът, който трябва да се направи, е за 5000 лв. Няма условия за нормалното функциониране на НКЖИ. От друга страна, има две държавни предприятия, които са Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“ и Държавно предприятие „Съобщително строителство и възстановяване“, които имат необходимост за техния екзистенц-минимум за съществуване от една сума, която не е голяма. За първото е 1 млн. 500 хил. лв. и за второто – 450 хил. лв. Ако тези пари не се дадат, това означава, че закриваме тези предприятия, те остават като разграден двор и загубите за държавата ще бъдат много по-големи от това, което сега щеше да се даде. Според мен държавата ще ги даде принудително в един последващ период. Тази субсидия, която ние им спряхме – не са платени миналата година и сега също не сме ги заложили, всъщност ще ги остави на трупчета. Ще остави на трупчета тези две предприятия и най-вероятно те ще бъдат разграбени. Пак повтарям, загубите за държавата ще са много по-големи. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Летифов. Това беше обяснение на отрицателен вот. Госпожо Стоянова, продължаваме с чл. 52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

Милко Недялков и Валентина Найденова: „В чл. 52, таблицата, област Ловеч, се правят следните промени: 1. Община Ловеч – в колона 6 да се увеличи сумата с „4 065,432“

реализация на инвестиционен проект с проектна готовност „Рехабилитация на транспортен мост над р. Осъм“, гр. Ловеч – 312 478 лв. 2. Община Троян – в колона 6 да се увеличи сумата

чл. 52, таблицата, област Шумен, се правят следните промени: 1. Община Нови пазар – в колона 6 сумата се увеличава с „1 2. Община Каспичан – в колона 6 сумата се увеличава с „6 350,0. 3. Община Шумен – в колона 6 сумата се увеличава с „13 000,0“. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Николай Тишев:

за обект „Ремонт, външно саниране и подмяна дограма на читалище „Н. Й. Вапцаров“, село Хърлец, община Козлодуй. 2. Община Мизия – в колона 6 сумата за капиталови разходи се увеличава с 25 000 лв. - за обект „Реконструкция на паметник на културата „Гърбав мост“, част от Мемориалния комплекс „Ботев път“.

„164 110,2“ да се замени с „214 110,2“, като се направят и съответните промени на ред „Всичко“ в таблицата. (Необходимо е МФ да изготви нова таблица към чл. 52 с отразени промени по общини, съответно в к. 2,

колона 4 сумата за обща изравнителна субсидия да се увеличи от 390,7 хил. лв. на 520 хил. лв.; в колона 5 сумата за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища да се увеличи от 66,1 хил. лв. на 115 хил. лв.; - в колона 6 сумата за капиталови разходи се увеличава от 125,1 хил. лв. на 250 хил. лв. 2. Община Горна Малина:

Комисията не подкрепя предложението. Има предложение на народния представител

и числото „164 110,2“ да се замени с „214 110,2“, като се направят и съответните промени на ред „Всичко“ в таблицата.“ Комисията не подкрепя предложението. Има предложение на народния представител Лало Кирилов: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

Бюрхан Абазов, Хасан Адемов, Танер Али, Нигяр Джафер: „В чл. 52 числото „2 780 714,8“ да се замени с „2 795 959,26“, 959,26“, числото „284 022,0“ да се замени с „286 871,62“ и числото „164 110,2“ да се замени с „171 957,21“. (необходимо е Министерството на финансите да изготви нова таблица към чл. 52 с отразени промени по общини, съответно в к. 2, к. З, к. 4 и к. 5).“ Комисията не подкрепя предложението. Има предложение на народните представители Валентина Найденова и Милко Недялков: „В чл. 52, се предлагат следните изменения и

11. на ред Чирпан числото „8 986,4“ в колона 3 се заменя с „10 783,7“, а числото „649,2“ в колона 6 се заменя с „811,5“.“ Комисията не подкрепя предложението.

г) В т. 3.4 Община Доспат в колона 6 сумата за капиталови разходи се увеличава с 2 млн. лв. – за общински пътища и улици във и до село Касъка.

е) В т. 3.6 Община Мадан в колона 6 сумата за капиталови разходи се увеличава с 2 млн. лв. ж) В т. 3.7 Община Неделино в колона 6 сумата за капиталови разходи се увеличава с 3 млн.

Комисията не подкрепя предложението. числото „35 228,1“ се заменя с „36 228,1“. 3. числото „164 110,2“ се заменя с „214 110,2“.“ Комисията не подкрепя предложението.

чл. 52, в таблицата, в раздел област Ямбол се правят следните изменения: - община Болярово числото „186,5“ се заменя с „286,5“ и съответно в колона 2 числото „3 961,2“ се заменя с „4 061,2“.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Нанков, уважаеми колеги! Искам да спра вниманието Ви на един неудобен, но изключително сериозен за всяка власт проблем, особено за тази, който никак не звучи фанфарно в целия оптимистичен тон на Проекта за държавен бюджет 2018. Изпълнителната власт в лицето и на настоящото правителство, и на предните мандати с издания на Политическа партия ГЕРБ, трайно и категорично мога да кажа, че се отнасят към общините като доведено и нежелано дете. То трябва да е доволно, благодарно колкото и когато му дадат, да не дръзва да има големи претенции, го натоварят с непосилна и несправедливо тежка работа, срещу никакво заплащане, разбира се, трябва да е доволно. Многогодишни обещания, стратегии от 2009 г. до момента как скоро, ама неизвестно кога, ще може по-голяма част от данъците да остават вътре в общините, където хората работят, живеят, плащат данъци и налози. Така и до момента няма никаква промяна. Не стига системното недофинансиране на общините, но лавинообразно нарастват дейностите, които, от една страна, държавата вменява на самите общини, но в същото време прави един малък пропуск – не ги финансира. В този смисъл новият бюджет е в стил „нищо ново под слънцето“, освен повечко популизъм, отколкото необходимите средства, а това не е за добро. Статистиката, уважаеми колеги, е безпощадна. Една трета от публичните услуги се осигуряват от близо 50 хиляди служители в държавната администрация. Останалите две трети

положението в цялата държава. Няма шанс отнякъде да се облекчат общините и с новия държавен бюджет. Над 110 нормативни актове и закони възлагат на общините финансово необезпечени ангажименти, чието изпълнение изисква около 300 млн. лв. допълнителни средства по изчисление на кметовете и на Сдружението на общините. какви финансови фокусници трябва да са кметовете, за да могат да се справят с тези непосилни задачи, които им се вменяват непрекъснато. Тук искам да отбележа, че над 60% от бюджетите на общините представляват трансфери от централния бюджет, а за някои актуалната справка сочи 65%. Преди дни Националното сдружение на общините в Република България алармира за близо 10 млн. лв. неплатени от различни ведомства, институции, агенции и министерства от държавата за ползване на общинска собственост. Длъжници са и МВР, и Министерство на отбраната, Министерството на здравеопазването, областни администрации и други. В протокола на Националното сдружение на общините от 18 октомври тази година на нарочни и специални консултации с министъра на финансите господин Горанов по отношение на формирането на Проекта за бюджет за 2018 г., той се е подписал под искането на общините за включване в държавния бюджет за 2018 г. на още 105 млн. лв. И това, повярвайте, е абсолютно аргументирано поискано заради критичен или краен недостиг на средства в техните бюджети. три общини се водят, че функционират в изключително тежък финансов риск, след като разчитат на собствените си приходи от под 25%. от нужната им издръжка. Представете си колко малко са техните приходи на фона на техните потребности. Поне 50 млн. лв. са поискали общините като бюджетна добавка за общинските пътища.

някой някога на някой щял да купи колело. Колеги, повярвайте ми, българските кметове – били Ваши, били чужди, не са наивници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

през 2016 г. на поетите ангажименти за общините. Категорично възразяваме срещу промените в разпределителните механизми по общини, без предварително съгласуване с Националното сдружение на общините. По този начин се нарушава чл. 9, т. 6 от Европейската харта за местно самоуправление. Въз основа на направеното проучване сред общините в Република България, констатирахме следните проблеми във връзка с бюджетните взаимоотношения на общините и централния бюджет. Хронично недофинансиране на държавно делегираните дейности. Непрекъснато на общините се вменяват нови задължения, които не са обезпечени с необходимото от държавата дофинансиране. Такива например са в сферата на образованието образованието – преминаването към новия модел на финансиране на системата на делегираните бюджети в образованието изправя общините пред редица предизвикателства, свързани с формирането на паралелките, финансирането за транспортни разходи към средищните училища. Дофинансирането на тези дейности утежнява общинските бюджети и не позволява на общините да осигурят необходимите средства за поддържане на материалната база на институциите в системата на предучилищното и училищното образование – друго задължение, което им е вменено от нормативните документи. Недостатъчно средства за зимно поддържане, чрез което да се осигурят нормални условия за придвижване в границите на съответната община. В част от по-големите общини се наблюдава увеличение на разходите за зимно снегопочистване, а в 103 общини нивата от 2017 г. се запазват или се наблюдава минимален ръст, който не може да покрие нуждите на съответните общини. Така например общини без ръст или с нулев ръст – Белица, Якоруда, Кирково, Кърджали, Момчилград, Сърница, Борино, Доспат, Рудозем – това са общини, които са в планински или полупланински райони, те са силно засегнати от неблагоприятните климатични условия. Непрекъснато се налага да бъдат правени извънредни разходи за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, а размерът на определената субсидия е недостатъчен. Необходимо е държавата да предостави финансова подкрепа за поетапното подобряване на качеството на общинската пътна мрежа и доближаването до това на републиканската. Липсват средства за обезпечаването на законово определени задължения на общините като дигитализация на реките, поддържане на язовири и ред много други. Необходимо е увеличение на средствата, заложени в държавния бюджет за компенсиране неколкократното увеличение на минималната работна заплата. По този начин ще се преодолее изоставането в стандартите за държавно делегираните дейности, които не са актуализирани от 2010 г. и принуждават общините да дофинансират средства във фонд „Работна заплата“ за служителите, които изпълняват помощни функции и получават възнаграждение в размер на минималната работна заплата. Представителните разходи на председателите на общински съвети от тази година с приемането на Закона за държавния бюджет за 2017 г. в чл. 90 от него е записано, че размерът на средствата за представителни разходи за кметове в общините не може да бъде по-голям две на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на общинската администрация, а размерът на средства за представителни разходи за общинския съвет не може да бъде по-голям от два процента от общия годишен размер за разходите за издръжка на общинските съвети. Оттук идва и разликата средствата за представителност на кмета и за представителност на общинския съвет. Би следвало тези средства за бъдат еднакви, както е било в миналогодишните бюджети, или да се оставят да се решат от общинските съвети. Кадрови проблеми. Разпределянето на средствата за общинската администрация по общини показва, че много от общините са с много нисък ръст в сравнение с предходните финансови години. Все повече се задълбочава разликата между заплатите на служителите, заети в държавната и в тези в общинската администрация. Наред с това заплатите на експертите в общинската администрация все повече се доближават до минималната работна заплата. Ниските заплати на персонала в общинската администрация води до непрекъснато текучество на кадри, до изтичане на експерти в общинската администрация и до проблеми с намирането на качествен персонал. Общините не могат да мотивират и задържат изградения експертен капацитет. Същевременно общините не могат да финансират квалификацията и преквалификацията на общинските служители. Недостатъчни средства за капиталови разходи. Някои общини имат нулев ръст в сравнение с предоставянето на средства за капиталовите разходи. Натрупани задължения за разходи в миналото… които не се покриват своевременно и продължават да се задълбочават заради законови лихви. Ние от „Движението за права и свободи“ Ви приканваме да подкрепите всички наши предложения, за да може общинската администрация да отговаря на очакванията на хората. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Има ли реплики към изказването? Не виждам заявки. Господин Попов, дадохте знак за изказване. Заповядайте, имате думата. Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Преди няколко дни, пътувайки за

отец, който беше приютил 7-8 човека в неравностойно положение. Този човек даваше цялата си заплата за тези хора и молеше през националните медии добри граждани християни да спонсорират с храна, който с каквото може, за да оцелеят тази зима. Защо казвам и споделям това свое тежко преживяване? Защото Добридолският манастир, уважаеми народни представители, е еманация, той е концентриран образ на общините в Северозападна България. Именно това се случва в Северозападна България, във Видин и във Видинска област, от която аз съм народен представител. Път до там няма. Тук е господин Нанков, който след поредица наши въпроси в крайна сметка разбрахме, че път най-вероятно скоро няма и да има. След въвеждането на тол таксите, евентуално след 2020 г. и така нататък.

Ние сме предложили в тази графа, касаеща общините, да се увеличат поне с 10% капиталовите разходи на всички общини, на всичките 11 намиращи се на територията на област Видин. Защото ние не делим общините на „наши“ и „ваши“, на удобни и неудобни. Това са български общини, в които живеят български граждани. Но тези български граждани, подобно на тези хора, които се намираха в Добридолския манастир, очевидно са в едно неравностойно положение спрямо управляващите. Защото те се намират и в един „параграф 22“. Вие, управляващите, какво казвате? – Нека тези общини сами да си помогнат, да кандидатстват по проекти, за да има инвестиции. Но в същото време на общините им липсва административен капацитет просто защото хора не останаха във Видинско. Нямат кадри, които да подготвят, да защитят и да реализират един проект. Същевременно държавата високомерно, надменно по никакъв начин не ангажира каквато и да било целенасочена политика за развитието на този регион въпреки множеството приказки. Множество приказки в годините – то не бяха кръгли маси, не бяха обещания, специална стратегия за Северозапада. И виждаме каква е стратегията в бюджета. Нищо! Нищо ново не се е случило за Северозапада, в частност за Видинска област. Затова ние предлагаме това увеличение поне на капиталовите разходи, защото основен работодател във Видин, във Видинска област са именно общините. Те да могат да имат някаква глътка въздух, за да продължат да съществуват и тази година. година. Преди известно време, когато господин Борисов беше във Видин на едно предизборно мероприятие, той там почти заплаши хората – ако гласувате за БСП нищо няма да се случи във Видин, Видин ще потъне. Е, хората избраха кмет от ГЕРБ. Обаче какво се случва и сега? Аз не обвинявам кмета от ГЕРБ, но отношението на правителството към Видин, независимо на чия кандидатура е избрания кмет, на коя партия е, е идентично. Това на господин Борисов, на няколкото му правителства, то е едно и също – последователно, унищожително за Северозапада и за Видин. Приехте Закона за изменение и допълнение на енергетиката – „Видахим“ замина, мина „Кошава“ я няма.

там демографската катастрофа, за съжаление, взима необратими последици, ако не се предприемат спешно мерки от страна на правителството, от страна на уважаемите управляващи за развитие на Северозапада – изравняване на този огромен дисбаланс, на тази пропаст между регионите в България. Надявам се да подкрепите нашето предложение за увеличаване на капиталовите разходи с 10%, пак повтарям, на всички общини във Видинска област. Защото в противен случай – ще повтаря изказването си от вчера, Вие превръщате Видин и Видинска област наистина в един резерват, в една свободна територия, в която няма вече да има български граждани, българска политика, приключвам господин Председател, защото там хората, макар и на майтап, вече говорят: защо не ни отцепят към Румъния или Сърбия? Защото очевидно,

господин Попов. Има ли желаещи народни представители за реплика към изказването на господин Попов? Не виждам. Госпожо Лечева, имате думата за изказване. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! От преждеговорившите разбрахме какви са сериозните предизвикателства пред българските общини – пред малките общини, малките населени места, свързани с постоянния дефицит на финансови средства. Вчера стана ясна и порочната практика, по която се финансират българските общини, и с която порочна практика огромни средства, заобикаляйки държавния бюджет, отиват към удобните общини. Разбира се, Вие вчера отхвърлихте и нашето предложение за 100 милиона, което беше напълно във възможностите на този бюджет, което щеше да отговори на голяма част от сега зададените въпроси, и от сега исканите промени във формиращия се бюджет за 2018 г. Вие сигурно нарочно няма да го направите – да одобрите нашите предложения, защото ще продължите да използвате тази порочна практика. Мога да кажа и следното: когато говорите, че няма средства и когато казвате откъде ще се вземат тези средства, сигурно най-дисконтируемата програма е програмата за санирането. И днес хора от Бургас говориха за огромната несправедливост пред българските граждани – как правителството буквално хвърли 2 млрд. лв. и с тези 2 млрд. лв. само 2% от българските граждани всъщност получиха получиха своя дан. Това беше една огромна несправедливост спрямо българските граждани. Два милиарда вкарани в инвестиции, в пътища за цяла Северна България, щеше да даде един друг икономически подем и други икономически възможности за цяла Северна България. И сега нямаше да слушате нашите искания, свързани с капиталовите разходи на определени общини. Разбира се, това беше удобна програма за Вас – да печелите влияние, предстоящи избори. Надявам се следващата две-три години да видим резултатите и анализите от санирането, защото ще се покаже и грозната истина по начина, по който се разходиха огромните финансови средства, предназначени за всички български граждани. Няма да говоря за София, която глътна също милиарди от европейските средства за цяла България и която глътна десетки милиони лева от българския бюджет, от Държавния бюджет, за ремонти на вече новопостроени съоръжения и инфраструктура. Ще Ви кажа за нашето скромно искане за малка община, като Полски Тръмбеш – там, където общинската пътна инфраструктура няма никаква друга възможност да се финансира, освен през Програмата за селските райони и, разбира се, ако ние днес натиснем бутона със зелено и одобрим бюджета за тази община. Средствата, които искаме са в рамките на 6 млн. лв. за малка община като Полски Тръмбеш, която няма друга възможност, и са за няколко пътни отсечки:

И когато говорим за обезлюдяването на малките общини, една от причините българските граждани да търсят своята възможност за реализация и да живеят в големите населени места е именно липсата на подходяща и на добра модерна инфраструктура. Една община като Свищов – читалища. Много малко си говорим за българските читалища – тези средища на културата и образованието, строени в най-тежките времена от развитието на България в края на XVIII в. в края на XIX в., когато икономическото развитие на България, разбира се, е било далеч от онова, което е сега в момента. Българските държавници тогава са счели за необходимо да създадат тези уникални структури, свързани с образованието. Затова молим народните представители да натиснат бутона зелено за 3 милиона за четири читалища, едното от които основано 1908 г. в село Българско Сливово;

И допълнително 6 милиона за водопровод за още 10 населени места към община Свищов. В XXI в. хората нямат водопровод. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Лечева. Има ли реплики към изказването?

Сега, когато коментираме изключително важния дял от бюджета за 2018 г., свързан с финансирането на нашите общини – там, където реално се решават регионалните проблеми, за съжаление, присъствието в залата е изключително незадоволително. И казвам незадоволително, имайки предвид всички парламентарни групи. Ще започна с това, че през бюджета за 2018 г. финансирането на българските общини е изключително тревожно. С този бюджет правителството не се е съобразило по никакъв начин с мнението и желанието на кметовете, борещи се от години с недостига от финансови средства за подобряване на жизнената среда в общините. И тази година няма да има достатъчно пари за ремонт, изграждане на пътища, улици, водопроводи, детски градини, училища. Уважаеми господа управляващи, само преди няколко дни с Постановление № 260 от 24 ноември пак целенасочено бяха отпуснати средства на конкретните общини на конкретните общини, в които определените кметове са ни приятни, а други общини не получиха никакви средства. Това се случва за втори път през тази година. Мога да кажа, че в общината и областта, от която аз съм народен представител, финансиране получиха само четири общини. Какви са тези регионални различия и какво налага това диференцирано разплащане на общините? Аз съм сигурна, че не е във връзка с техните проблеми. Буди недоумение и смятам, че трябва да бъде въведена една по-добра справедливост. Но изказването ми ще бъде свързано с два изключително неотложни инфраструктурни обекта, които е желателно да бъдат финансирани от този бюджет за нашата област Пазарджик. Единият обект е път, който свързва областния град с община Стрелча – път, който от 40 години не е подобряван като инфраструктура и е изключително неизползваем. По време на парламентарния контрол, в началото на пленарните заседания през месец април, повдигнахме този въпрос с народния представител Йордан Младенов за изграждането на този път, но не срещнахме разбиране от страна на Министерството за неговата реализация. Пътят, свързващ Пазарджик със Стрелча, съответно с Копривщица – две общини, които имат изключително туристически потенциал, не е в приоритетите на правителството, защото най-вероятно кметовете, които принадлежат към тези общини, не са ни толкова приятни. В тази връзка се надявам поне народните представители от област Пазарджик да подкрепят тези предложения, защото те са свързани с икономическия потенциал на нашата област. Предлагаме в колона 6 да бъдат добавени около 2 млн. лв. за изграждането на пътя, свързващ Пазарджик със Стрелча, а именно участъкът от Блатница до гр. Стрелча. Другият изключително стратегически инвестиционен проект, който трябва да бъде в полезрението на Министерството, защото той е приоритетен за Агенция „Пътна инфраструктура“ още от 2014 г., е Западният околовръстен път на Пазарджик. Това е общината, която е седма по големина в България; общината, която е най-близка до Пловдив и София, и този Западен околовръстен път свързва Южна със Северна България от трафика, преминаващ през Пазарджик. Целият тежкотоварен трафик минава през централните булеварди на Пазарджик и създава постоянно положение за пътнотранспортни произшествия – да не говоря за замърсяването, което се оказва. В тази връзка се надявам народните представители от всички парламентарни групи, да погледнат по-прагматично на бюджетите на общините и да подкрепят предложението да започне поне първият етап по изграждането на този Западен околовръстен път на Пазарджик, който е с дължина около 1 км, и който, ако бъде финансиран от бюджета, да бъдат отделени едни 5 млн. лв., които смятаме, че по никакъв начин няма да окажат отражение върху големия бюджет и върху това, което залага правителството. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Взимам думата и се извинявам на колегите, тъй като ще подкрепя изказването на преждеговорившата госпожа Жекова. Става въпрос за Западния околовръстен път на гр. Пазарджик един стратегически обект за област Пазарджик като цяло. Искам тук също да приканя и нашите колеги, които са от област Пазарджик, защото на всички мероприятия този път беше обещаван на няколко пъти. През 2013 г. бяха отпуснати частично средства, но по-късно тези средства бяха отклонени. Пазарджик е много близко до летището, близко е и до магистралата, на няколко важни коридора, но същевременно при последни проучвания Пазарджик се нарежда вече към Северозапада, като изоставащ град, както Видин, Сливен и други общини, които бяха изкарани в последните проучвания. Затова уважаеми колеги, моят апел е да се подкрепи този път, като стратегически, за развитието на област Пазарджик. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Предложенията, които сме направили за област Велико Търново с колегите, целят да избягаме от клишето „Опозицията иска на всяка цена – управляващите не дават“. Затова се прицелихме в такива проблеми, които стоят нерешени от десетилетия, които касаят здравето и сигурността на хората. Започвам с пътя Горна Оряховица – Първомайци – Поликраище и тук обръщам внимание, че този проблем се поставя в контекста на двата големи инфраструктурни проекта – магистрала „Хемус“ и скоростния път Русе – Велико Търново, тъй като точно този път, за съжаление – защото той е стар, минава покрай къщите на хората, играе ролята на връзката на тези големи населени места, на тези важни икономически и транспортни центрове на Северна България с новите инфраструктурни проекти. В момента тази връзка се осъществява през едно мостче над река Янтра, което е платно и половина. Дори тези проекти да бъдат осъществени, ще продължат да се осъществяват по същия начин. Заложили сме ги не само защото са в окаяно състояние, не само защото застрашават живота и здравето на преминаващите, но и защото са важни за големите инфраструктурни проекти. По отношение на другото ни предложение – за двата тунела на северния вход във Велико Търново. Тук господин Нанков ми обърна внимание да престана да пускам въпроси, защото е предвидено да бъдат ремонтирани. Те са в изключително тежко състояние, повече от 27 години не са правени, текат, зимата образуват ледени късове, заледяват пътното платно, нямат осветление. И освен че, безспорно най-важното, са опасни за живота на преминаващите, те правят изключително лош имидж на Велико Търново като туристическа дестинация, тъй като са точно мястото, от което всички северни туристи от Румъния влизат в старата столица. Изключително унизително е за нас тунелите да бъдат в такова състояние. Надявам се да

заповядайте, господин Ламбев.

ни, най-вече за хората, които живеят в тези региони, защото тази инфраструктура осигурява, първо, качество на живот, второ, един стандарт, който е близък до стандарта на столицата, и разбира се, не на последно място, всяко правителство има конституционно задължение да осигурява равни права и възможности на своето население. Това, което бих искал да допълня за област Велико Търново, Търново, което заявиха и моите колеги, допълнително, с което всъщност нашите предложения се изчерпват, е за община Павликени – за изграждане на околовръстен път, какъвто няма и създава изключително големи проблеми; и за община Сухиндол – един нерешен проблем от три години, свлачище, което е затворило път и

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, няма да държа големи речи, макар че проблемите, които засягат община Болярово, са едни и същи за почти всички погранични малки общини. В случая от името на общинската администрация, преди всичко на жителите на община Болярово, имам една молба към Вас – общата изравнителна субсидия да бъде увеличена със 100 хил. лв., от 186 на 286 хил. лв. Съседни общини, които имат почти същия брой населени места и територия, получават десет пъти по-голяма изравнителна субсидия. Община Болярово има доста по-ограничени възможности за собствени приходи – няма да ги изброявам какви са, но истината е, че без тези допълнителни средства ще бъде затруднено функционирането на общината. Не че няма да се справят, не че кметът не е железен, за пореден мандат е избран, сигурен съм, че ще намерят начин, но не бива да издевателстваме по такъв начин, господин Министър, върху тези малки общини. Това е погранична община, на първа линия на турската граница – мисля, че в наш общ интерес е тези общини да получават по-сериозна подкрепа, защото, ако някой съхранява българщината по границата, това са те, а ние не искаме да бъдат обезлюдени и постепенно да бъдат заселвани от друг тип граждани граждани на света, ако така мога да се изразя. Всичко това обаче е свързано с малки стъпки, които се правят всеки месец, всяка година – няма смисъл да отлагаме всеки път. Нека да направим такава малка крачка и да помогнем на тази община. Надявам се, че тя не е лишена от финансиране само защото е общината, в която на последните избори БСП постигна най-високия резултат в страната. в страната. Понеже стана ясно, че правителството избирателно дава средства на кметове от други общини, нека покажем с гласуването днес, че все пак можем да се обединим – една малка, но важна сума да бъде дадена на тази червена община. Благодаря Благодаря Ви, господин Вигенин. Реплики към изказването на господин Вигенин? Няма. Следващото изказване – заповядайте.

С предложението ми за изменение и допълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет предлагам увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи на общините Карлово и Хисаря, като

Тук обаче зад конкретните цифри, които всички можем да видим, се крият разговорите с хората в тези две общини, както и с хората от общините в цяла Пловдивска област. Но зад тези цифри стоят надеждите, очакванията както на обикновените хора в населените места, така и на техните кметове и кметски наместници. В една значима година за община Карлово – честването на 180 години от рождението на Васил Левски, а догодина ще честваме и големия български революционер Христо Ботев, и 140 години от Освобождението ни в град Клисура, само ще маркирам важните неща, които хората споделиха с мен. Тук става въпрос за ремонт – от обикновени улици, които започват от центъра на населеното място до църквата или до гробищния парк, и минем през дълъг, широк път в град Калофер, както и ремонт, почистване и консервиране на паметник „Априлци“ в местността „Зли дол“ в град Клисура, ремонт на детски площадки в град Баня, на спортни площадки и всичко онова, с което ние, народните представители, сме се запознали назад във времето. Искам да направя препратка с днешния хубав християнски празник – Андреевден. Денят, в който светлината набъбва с едно просено зрънце. Имам една огромна надежда и това е надеждата на хората в община Карлово и в община Хисаря, че тези средства ще бъдат отпуснати. Зная, че колегите от Пловдивска област – всички колеги, ще подкрепят това мое искане, но само подкрепата на колегите от всички партии в Пловдив област няма да е достатъчна.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Няма да губя времето, само ще презентирам нашето предложение с колегата Драгомир Стойнев за Старозагорска област. Предложенията са дошли от разговорите с шест от кметовете на 11-те общини и от приемните, които правим заедно с него и с останалите двама народни представители, където хората споделят споделят местните проблеми. Това е увеличение за всички общини – в третата колона „Обща субсидия за делегираните от държавата дейности“ – с 20%. Тук са заплатите на хората

до тези на неквалифицирания, обслужващия персонал, чиито заплати растат с увеличаването на минималната работна заплата, а на другите не растат с такива темпове. Също с 20% е целевата субсидия за капиталови разходи. разходи. Господин министърът казва, че в Старозагорска област, и аз се съгласявам с него, общо взето, пътищата са в малко по-добро състояние от другите но и там има много да се желае по въпроса. Сещам се за три пътя в община Стара Загора, които се нуждаят от ремонт, а пък смятайте в другите по-малки общини за какво става въпрос. И нещо много интересно, което предлагат от община Павел баня – в разговор с кмета, с председателя на Общинския съвет, дори имат решение на Общинския съвет в тази посока: там трябват около 1,5 млн. за изграждане на на Център за възстановяване, рехабилитация и тренировка на параолимпийците от националния отбор по лека атлетика и други параолимпийци, и спортисти с увреждания. Такъв

от останалите; така че 35 и 35 – 70 общини с 60 и няколко милиона; по-добре сега всеки да сложи картите на масата, да се види къде са необходимостите къде за инфраструктура, къде за капиталови разходи, къде за субсидия на държавно делегираните дейности, къде за зимно почистване, и да ги разпределим по-адекватно и справедливо. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Гьоков. Реплики към изказването на господин Гьоков? Няма. Заповядайте.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 В началото искам да декларирам, че съм в липсва на конфликт на интереси, тъй като няма да лобирам за „червен кмет“ или „червена община“, каквито приказки се чуват, а ще говоря за община Бургас. Второ, искам да заостря вниманието на колегите от дясната част на залата и по-точно на колегите от ГЕРБ. Обърнете внимание, става дума за заместник-председателя на ГЕРБ – за колегата на Цветан Цветанов, за общината, която той управлява – Димитър Николов.

Истината е, че средствата за инфраструктура отиват основно в областните центрове, и то в централната част на областните центрове. За крайните квартали и за съставните селища, и за общинските пътища, до тях пари не достигат и те са хронично недофинасирани. А там също живеят хора! Дори съм дал пример с пътя Банево – Изворище. Трябва да Ви кажа, че всяка година за него се отделят едни смешни средства и и той се ремонтира по 100, 200, 300 м на година. Затова в предложението, което съм направил, коментирано е с колегите от ГЕРБ – Бургас. Надявам се да го подкрепят, надявам се и Вие да го подкрепите, съм предложил така, че не само този път, а и на други, да бъде обърнато внимание. Ако имате притеснение, че парите ще отидат някъде другаде, не по предназначение, трябва да уточним следното: парите от републиканския бюджет, който е изготвен от господин Горанов – финансов министър на ГЕРБ, ще отидат в общинския бюджет на Бургас, ще бъдат разпределени и в крайна сметка, гласувани от общинските съветници на Бургас, където ГЕРБ също има мнозинство. Така че и това не би трябвало да е пречка да подкрепите това предложение. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Нанков, уважаеми колеги! Между другото, господин Нанков, да Ви поздравя, за това че макар и като единствен останал на днешното заседание член на правителството ще очакваме да дойдат и другите! Колеги, правим две предложения с уважавания от мен колега Милко Недялков. Първото предложение, под № 754-04-130, касае предложение за изменение и допълнение на чл. 52, като се предлага увеличаване на целевата субсидия за капиталови разходи за две общини. Първо, община Ловеч с 4 млн. 65 хил. 432 лв., като тези пари са предназначени за инвестиционен проект, с проектна готовност реконструкция на ВиК мрежата на ж.к. „Младост“ – Ловеч. Вторият, инвестиционен проект с проектна готовност рехабилитация на транспортен мост над р. Осъм – Ловеч. Второто, е за община Троян на стойност 1 млн. 250 хил. лв. за реализация на следното: 1. Етапно строителство на трета клетка на регионалното депо за неопасни отпадъци Троян – Априлци. 2. Изграждане на прилежаща инфраструктура на търговски комплекс „Малък пазар“, при условията на съфинансиране от общината. 3. Реконструкция на пътно кръстовище – ул. „Васил Левски“ и ул. „Минко Радковски“. Второто ни предложение е с № 754-04-154 и касае бюджетите на общините Летница и Ябланица. Под формата на субсидии да бъдат увеличени общо с 1 млн. лв., като се променят общите субсидии на делегираните от държавата дейности в колона 2 и 3 с по 500 хил. лв. Това завишение считаме, че е напълно възможно при увеличаване събираемостта от данъчните приходи. Очаквам, колеги народни представители, да подкрепите нашето предложение и дори, ако Вие не направите очаквам другите трима народни представители от 11-и Ловешки многомандатен район. За съжаление, само един виждам оттук, и респективно ние от „БСП за България“, но все пак се надяваме на това, че Вие ще разберете нуждите и на този край и с гордост поставяме въпросите в този бюджет. Благодаря Ви, госпожо Найденова. Реплики? Няма. Изказвания? Заповядайте, госпожо Янкова. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, госпожи и господа народни представители! Присъединявам се към предложенията, които са направени от парламентарните групи дотук за увеличаване на средствата за общинските пътища, за увеличаване на средствата за зимно поддържане, за изравнителната субсидия на най-бедните общини, която е малка сума и бихме могли да направим такова отношение към тях, както и към общата субсидия за делегираните от държавата дейности. Смятам, че това ще бъде отношение към общините, защото сигурно всички, може би 80% от тази зала, сме били общинари, или съветници, или кметове. Знаем, че когато в мозайката на българските общини има развитие, се развива цялата страна и то променя и качеството на живота. Ще привлека вниманието Ви към политиките, които развих досега, дискутирайки по бюджета за Смоленска област, с ясното съзнание, че няма да правя политически дивиденти, а с ясното съзнание, че ще очертая регионални проблеми, които имат нужда от подкрепа и финансиране. В крайна сметка това е една сложна област и по Конституция, както споделиха преждеговорившите, всеки има право да получи качествена, общинска и публична услуга. Уважаеми народни представители, господин Министър, Вие знаете, че в Смолянска област, това е третата област след Кърджали и Търговище с най-много населени места – 246, в периферията на осем града. Паралелно с това общинската пътна инфраструктура е много по-голяма, много по-тежка за финансиране и много по-нова, предвид начина на развитие на населените места в Родопите. Тук ще привлека вниманието Ви за това средствата на общините, които са предвидени като капиталови средства, постарах се да разбия средствата – ако за община Смолян ако за община Смолян са дадени 1 млн. 700 лв. за капиталови, има 254 км пътна инфраструктура, от които 134 общински пътища и улици. Падат се 7 хил. лв. на километър, или на квадратен метър – 1 лв. и 16 ст. Давате си сметка, че за 1 лв. и 16 ст. на квадратен метър, това всъщност е възгледа и отношението към една по-добра позиционирана като отношение община, а си представете финансирането в Борино, финансирането в района на Рудозем, за Баните, какво представлява като финансов ресурс, за да има качество на живот, да има възможности и предприемачество. Затова докладването, което направи председателят на Бюджетната комисия в моето предложение за всички общини, е насочено към финансиране на общинските пътища до населените места, както и финансиране на общинските пътища в населените места. Ще дам за пример с. Ягодина, община Борино. Прекрасно селище, с голям туристически потенциал, с туристи, които посещават селището, вътрешната инфраструктура, вътрешната пътна мрежа няма всъщност асфалт. Паралелно с това ще Ви привлека вниманието за това, че в моето предложение има три проекта, които са свързани с водоснабдяване на малки населени места. Тук ще се спра на община Чепеларе. Община Чепеларе като възможности кандидатства по всички възможни проекти, дори и по селските райони, за водоснабдяване на Малево, Орехово, Хвойна и Павелско. Там по всички правила има програма „Безводие“ и заради по-малкия брой жители и еквивалент жители спрямо европейския критерий, те не могат да се класират. Съгласно плана на Водната асоциация няма финансов ресурс и това означава, че ако ти живееш в тези селища след 2021 г., по бизнес плана на Асоциацията евентуално би могло да се получи някакъв финансов ресурс. изтекло.) ДОРА ЯНКОВА: ...приключвам, господин Председател, моите предложения са: за пътища в населените места – в Родопите, за междуообщинската пътна мрежа и до населените места, и за водоснабдяване на малките населени места. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Предложенията по чл. 52 за област Враца, които правим с колегата ми Иван Генов за решаване на важни проблеми от местно значение, които не са по силите на три от общините в областта – Козлодуй, Оряхово и Мизия. Общият размер на увеличението на целевите капиталови разходи за тези общини, който предлагаме, е 2 млн. 880 хил. 862 лв., като аргументацията ми за това е следната: Първо, ситуацията в регионалното депо за неопасни отпадъци в Оряхово е изключително тежка. В него се депонират отпадъците на седем общини и няколко търговски дружества, включително и АЕЦ „Козлодуй“. Към момента се експлоатира само клетка едно на депото с площ от около 17 дка и тя е със запълнен капацитет. Оператор община Оряхово е изготвила актуализиран проект за изграждането на клетка две, но той е спрял още през 2009 г., поради липса на финансиране. Остават важни дейности по доизграждането на клетка две, за която е необходимо финансиране в размер на около 2 млн. 200 хил. лв.

Третият проблем, за който търсим решение и финансиране, чрез това наше предложение, е за реконструкция на част от панорамния комплекс „Ботев път“, който е на територията на община Мизия, за реконструкция на паметника на културата „Гърбав мост“. Сигурен съм, знам, че колегите от област Враца, от другите парламентарно представени политически партии, ще подкрепят това предложение. Дано да получим още по-голяма подкрепа и тези общини от област Враца да получат това допълнително финансиране. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Реплики има ли?

В момента сме в обсъждане на чл. 52, една поредица, която касае българските общини. Аз не мога да остана безучастен към нуждите и необходимостите на областта, в която съм избран – на област Шумен, разбира се. се. Дискусиите, които от вчера насам се водят, водят в една посока, че до голяма степен необходимостта от инвестиции в регионите е доста по-голяма от това, което предлага държавният бюджет. Вчера дискутирахте тук на тази трибуна, отворихме пред българските граждани каква е действителността, че още в чл. 1 на бюджета, в неговата разходна част, се запазва една тенденция за едно непрозрачно, едно неясно финансиране на общини по избор на правителството, без да има ясен регламент в каква посока и защо се харчат тези пари. Не случайно, тъй като нашето предложение не беше прието вчера, сега ние сме принудени община по община да предлагаме решения именно на тези секторни проблеми, които трябва да се решат. Предлагам няколко неща – тук да отваря една скоба, при нас наистина няма двоен стандарт. Ние предлагаме както за общини на БСП, така и за общини на ГЕРБ, така и за всички други общини, защото в тези общини живеят граждани. Ето, например аз съм се срещнал с гражданите на община Нови пазар пазар и съм разбрал от хората, че има спешна необходимост за саниране, газифициране на поликлиниката в Нови пазар в размер на милион и половина, които в държавния бюджет не са разписани, на общината не се дават. Община Каспичан няма необходими средства за допълнително водоснабдяване на квартал „Калугерица“ и за високата зона на Каспичан в размер на 350 хил. за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в град Каспичан в размер на 6 млн. лв. Това е обстоятелство, което пречи на общината да може да развива своя капацитет, да подобри качеството на водоснабдяването. Да не изпадаме в ситуации, каквито бяха това лято, да ходи директорът на ВиК – Шумен и да събира от гражданите средства, господин Министър, понеже сте тук, да се опитва да събира средства от гражданите да ремонтира водопровода, нещо, което противоречи на всякаква логика и на договора, който е подписан между ВиК дружеството и ползвателите на ВиК – услугата. Едно срамно обстоятелство! Мисля, че Вие трябва да вземете мерки и да поправите тази несправедливост. И за община Шумен. Нашето предложение е в колона 6, сумата да се увеличи с 13 милиона. Какви са ни мотивите? Средствата са необходими за изграждане на пречиствателна станция за питейни води и за изграждане на дом за възрастни хора. Но нека да влязат в пречиствателната станция за питейни води. Вярно е, води се дискусия, има предложения в така наречените „прединвестиционни проучвания” за Оперативна програма „Околна среда“ да бъде финансирана така. За съжаление, ВиК - дружеството е в изключително тежко състояние и съм убеден, че няма да има възможност да се финансира този проект. Защото мениджмънтът, който в момента е там, води дружеството към колапс. Община Шумен и област Шумен е с втората най-висока цена на водата от миналия месец. С един, единствен мотив да покрие загубите, които мениджмънтът трупа на това дружество. И пак апелирам към господин Министъра, да вземе категорични мерки, защото следващата стъпка е това нещо да бъде дадено на прокуратурата, и изграждането на дом за възрастни хора. Тези пари бяха отпуснати от от лошия Орешарски и бяха взети от следващия кабинет на господин Борисов. Сега апелирам да бъдат върнати, защото тези хора няма къде да пребивават. В изключително лошо състояние е сегашният старчески дом. И това е само 1 млн. В чл. 52 за Велики Преслав предлагам няколко неща. Това е единствената община на БСП в региона и действително апелирам: щом не проявявате двойни стандарти, господа управляващи, да подкрепите това наше предложение и да бъде финансирана община Велики Преслав в обща изравнителна субсидия, за зимно почистване, за капиталови разходи и най-вече за болницата. Вчера в средствата, които бяха необходими за общинските болници, Вие не ги подкрепихте тези разходи! Сега ние се принуждаваме в отделни предложения да искаме средства за общинските болници. Това е единствената работеща изцяло общинска болница в региона. Единствената! В Нови пазар я закри вашият представител, сега в момента се бори с нокти и зъби да закрие шуменската. Областна болница е, но директорът, който закри новопазарската болница, сега в момента води успешна борба да закрие и Областната болница. Затова ние апелираме да бъдат отпуснати средства за Нови пазар, за да остане единствената функционираща болница в региона. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Реплики?

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Взимам думата във връзка с моите предложения и с предложенията на колегите от София-област за промени в Законопроекта за бюджета. Не мисля да повтарям това, което сме написали като предложение, ще кажа само няколко подробности за нашата област и защо Вие не приемате нашите предложения. София-област е една специфична област, без областен център, с 22 общини – малки, но все пак територия се намират 20% от пътната инфраструктура: две магистрали и подбалканския път. Само на територията на Средногорието се формира 7% от брутния вътрешен продукт и една трета от осигурителните приходи в бюджета.

Няма реплики.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 щети са причинени на общините в област София от липсата на адекватна политика от страна на правителството по отношение на общините. Пак апелирам: наистина Вие тук да представите тези искания, да се разбере в крайна сметка, тази вредна политика, която води правителството в момента, за разпределяне на парче без ясни критерии по отношение на общините. Вчера дадох един пример и сега пак ще го повторя. На община Шумен беше дадено, в последното решение на Министерския съвет, 500 хил. лв. за шадраван. За шадраван, при положение че хората няма от какво да пият вода! И съм сигурен, че във Вашите региони, във Вашия регион, във Вашите общини има подобни неща. Ние затова предлагаме тези предложения, за да може тази порочна практика да изчезне. Не може хората да нямат какво да пият, да плащат най-скъпата вода и 500 хил. лв. да се дават за шадраван?! Благодаря Ви, господин Иванов. Отказвате ли дупликата? Отказвате. Благодаря Ви, господин Кирилов. Други изказвания? Няма други изказвания? Преминаваме към гласуване. Започваме с

Гласували 138 народни представители: за 34, против 78, въздържали се 26. Предложението не е прието. Следващото предложение е на народния представител Милко Недялков и Валентина Найденова. Предложението не се подкрепя от Комисията. Моля, гласувайте.

Предлагам прегласуване. Трима колеги не успяха да го гласуват.